Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за включване на камерите на Канал 1 на Българската национална

Има Олимпиада все пак, обръщам внимание. Заповядайте, господин Биков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние имаме интерес да го дават по БНТ, защото ние сме извикали Бойко Рашков тук да го изслушваме. Обаче върви Олимпиада, хората могат да я гледат само по БНТ 1. Господин Биков, Вие правите предложение само изслушването да е по БНТ 1, а контролът да си продължи по БНТ 2 или всичко да е по БНТ 2? ТОМА БИКОВ: Всичко да е по БНТ 2.

59. Поставям на гласуване предложението – само изслушването към министъра на вътрешните работи да се предава пряко по БНТ 1. (Реплики:

минем към изслушването на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков.

Започваме с изслушването. Моля вносителят да направи изложение на въпросите в рамките на пет минути.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Рашков – министър на вътрешните работи, от групата на ГЕРБ-СДС поискахме това изслушване, защото сме силно притеснени бързо нарастващия брой на нелегални мигранти на територията на България, нарастващия натиск по границите и способностите на ръководството на МВР да се справи с проблема. Има едно правило. Системите за сигурност в една държава работят най-добре, когато са оставени да си свършат работата на спокойствие при предвидими и ясни условия. Господин Министър, по Ваше време това правило беше брутално погазено за двата месеца, откакто сте министър. Честно казано, аз съм изумен, че за 70 дни сте успели да освободите 301 служители на МВР, но още повече, да разхвърляте над 2400 полицаи по-различни места в системата. Е, напълно логично е системата на МВР да спре да работи. По темата. Да кажа малко статистика за заловените нелегални мигранти на територията на България: първото полугодие на 2017 г. – 1461 души;

при 3487 за цялата минала година. Да, моя грешка е, че увеличението не е 12 пъти, но все пак е огромно увеличение, което се надявам, но все пак се съмнявам, да не се е повишило с юлските цифри, които предполагам, че ще ни предоставите. Ако тази тенденцията се задържи с този ръст, дори при сходно пропорционално разпределение по месеци, както в минали години, то в края на тази година не ни чака никак добра картинка. Тя ще е в пъти по-лоша, отколкото тази в изминалите години. В началото на седмицата с колеги народни представители посетихме центъра на Държавната агенция за бежанците в Харманли. Там директорът ни каза, че за една седмица от 100 настанени те са нараснали на над 500. Това са тези, които са в Центъра, а не са хванали автобус занякъде, примерно да отидат на море. През май и юни общо 543 души самоволно са напуснали центровете на ДАБ – това е по информация от МВР. Някои от тях са регистрирани на външен адрес, други не. Ето защо за нас е важно също така да разберем как МВР упражнява контрол върху външните адреси и дали хората, които са регистрирани там, живеят на тези места. Също така установявате ли къде са тези, които нямат адресна регистрация в България? Бяхме и в Център от затворен тип към дирекция „Миграция“ в Любимец. Там от втория опит успяхме да говорим с директора и разбрахме, че от 660 места капацитет на Центъра към вторник, заетите места са били 500. Дори да се запази сегашният темп на запълване, съвсем скоро този център ще бъде запълнен. Важно е да се знае какво ще предприеме ръководството на МВР в тази посока оттук нататък. Впрочем, след тези две наши живи включвания през понеделник и вторник, в сряда ни информираха за колони полицейски автомобили, минаващи през Ямбол и по магистралата посока юг – може би към границата. Дано пък тази наша активност все пак да е посъбудила и Вас, и ръководтвото на МВР, и това да е част от полицейска операция за подсилване на границата. Все пак да не забравяме също така, че все още живеем в пандемия от COVID-19. Тази седмица правителството удължи епидимиологичната обстановка в страната. Опасността от него далеч не е преодоляна. За нас е важно да знаем, че здравето на полицаите и на мигрантите в тези центрове е гарантирано и какви мерки се взимат за това. Затова смятаме за редно и полезно, без да създаваме излишно напрежение по темата, да изслушаме тук как се справя служебното правителство с контрола на българските граници в няколко конкретни въпроса. Какво е нивото на мигрантския натиск и размерите на нелегалната миграция за месец юли – все пак месецът вече почти изтече, мисля, че може да се предостави такава информация? Колко е запълнен капацитетът на центровете от затворен тип към дирекция „Миграция“ и ще се наложи ли да се ползват допълнителни мощности? Какви мерки сте предприел, ако сте предприел, разбира се, такива за подсилване на охраната по границата? МВР извършва ли контрол спрямо външните адреси – дали регистрираните живеят там, и спрямо напусналите Държавна агенция за бежанците без адресна регистрация? Какви медицински мерки са предприети за защита на полицаите и задържаните срещу заразяване с COVID-19? Провежда ли се в момента полицейска операция с участие на сили и средства от жандармерията по засилване и укрепване на капацитета на МВР по границата? В заключение, бих искал да кажа, че, честно казано, се надявам да не съм прав. От Вас зависи да ни убедите, че нашите опасения не са прави и няма да се сбъднат. Защото, ако те се сбъднат, то този пролем няма да е плюс за нас или минус за Вас – това е проблем на държавата. Хубаво е да се вземат сега реални и адекватни мерки, за да може да гарантираме сигурността на границите, защото това е от интерес на всички българи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Гаджев. Заповядайте, господин Министър, да информирате Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването. Имате 10 минути. Въпросът е – разбира се, съгласен съм напълно, изключително важен.

с пълно основание какво става тук у нас. Ние също обръщаме много сериозно внимание на проблема. Уверявам Ви. Независимо че сме, както правилно казахте, от 70 дни в Министерството, полагаме всички усилия, защото действително се натъкваме на факта, че има завишен миграционен натиск. Това не може да се отрече в никакъв случай такъв натиск, какъвто е имало и преди ние да встъпим в нашите задължения на служебен кабинет. Второ, известно е, че Министерството на вътрешните работи е компетентният държавен орган да осъществява контрол и наблюдение на държавната граница и към момента Министерството продължава да поддържа готовност за своевременна реакция, ако този натиск от емигранти нарасне изключително. Така че имаме това предвид, наблюдайки обстановката не само на нашата граница, а и извън територията на нашата страна. Мисля, че са известни фактите, че такъв натиск има дори и в Литва. Там натискът е 30 пъти в повече, отколкото в предходен период. Намерили са маршрути, минават – нещо, което, мисля си, че не е толкова известно. Натиск има и срещу южната ни съседка Гърция. Това също е известен факт. съм повод и съм провел няколко срещи с посланика на Република Гърция по простата причина, че имаме общ проблем мигрантите от Турция навлизат не само у нас, а и на гръцка територия. Миграционната обстановка изисква непрекъснато наблюдение и ние се стараем, разбира се, да наблюдаваме тези процеси. Маршрутът през Югоизточна Европа продължава да е натоварен и да се използва за нелегално преминаване през страните в региона с главна цел, Вие знаете това, достигане държавите от Западна Европа. Основен фактор, който ние отчитаме и струва ми се е известен на цялото общество за увеличения миграционен натиск, това са конфликтите в Близкия изток и в Централна Азия. Миграцията от Афганистан към Иран и Турция продължава да нараства. Очаква се допълнително повишение на този натиск по една политическа причина – изтеглянето на контингентите на НАТО от региона, което автоматично предизвиква вътрешнополитически проблеми. проблеми. Нестабилната и влошаваща се обстановка – в Афганистан имам предвид, невъзможността и неспособността на правителството да обезпечи сигурността на гражданите в Афганистан, да гарантира нормалното функциониране на държавата и изпълнението на стратегическите ѝ цели и приоритети определят миграционната динамика в Афганистан. Възможността движение „Талибан“ да получи политическа легитимация и да участва в управлението мотивира стотици семейства да предприемат придвижване към афганистано-иранската граница с цел нелегално навлизане на територията на Иран. Повишаващото се транзитно преминаване през Иран в посока Турция генерира съществен бежански натиск по ирано-турската граница, което е предпоставка за нарастване на рисковете и за нашата страна. В Турция е отчетено рязко покачване на броя на лицата, които незаконно пристигат от Иран. Наблюдава се повишаване наплива на нелегални мигранти... Благодаря. …изнасящи се във вътрешността на Турция към област Одрин, обособил се като основен пункт за съсредоточаване на мигранти и впоследствие като изходна точка за отправяне през турско-гръцката граница. Потвърждение на тази тенденция е възникналата миграционна обстановка, както вече казах и на литовско-белоруската граница, при която се констатира, подчертавам още веднъж, увеличение с 30 пъти на миграционния натиск спрямо предходната 2020 г. Концентрацията на значителен брой мигранти на територията на Турция и Северна Гърция е предпоставка за увеличаване на незаконния трафик и към България. Затварянето на балканския маршрут наложи мигрантите и каналджиите да разработват нови модели и методи за търсене на алтернативни маршрути за придвижване до желаната от тях дестинация, в зависимост от мерките за сигурност, които регулярно се предприемат от граничните ни власти. Увеличаването на миграционния натиск на границата на България се дължи както на подходящите климатични условия през летния сезон, разбира се, което, подчертавам, е ежегодна тенденция, така и на въведените облекчения на мерките срещу ковид пандемията по отношение на изискванията за влизане или транзитно преминаване през Република България. Съществен фактор е и облекчаването на мерките срещу ковид в Република Турция и предотвратяване разпространението на ковид инфекцията там, което води, бих казал, до по-свободно движение на мигранти в самата Турция, извън лагерите, и придвижването им до границата с Република Гърция и с границите на нашата страна. Следва да се отбележи, че тази възможност те не са имали през изминалата година предвид строгите ограничения и в нашата южна съседка. Отпадането на част от мерките за преминаване през границите на страната е предпоставка за увеличения пътникопоток през последните месеци. През месец юли се отчита нарастване с 2 пъти на преминалите лица и пътни средства на основните гранични което основно се дължи на транзитно преминаване на лица с цел туризъм през Република България, така наречените гастарбайтери. Искам да споделя, че по този въпрос проведох няколко срещи с посланика на Република Турция у нас, с която обсъдихме възможността по силата на полицейското сътрудничество и при необходимост, разбира се, техни служители в граничния пункт на Капитан Андреево да съдействат и на наша територия, защото така ще се улесни комуникацията на нашите служители там с турските граждани, повтарям, движението на които точно в този период по различни причини е много интензивно.

тази връзка, тъй като това не е много известно, искам отново да Ви подчертая, че нашите гранични пунктове в настоящия момент са изключително натоварени. Дори ръководството на МВР заедно с посланика граничния пункт на Калотина, където тя самата се убеди за какво напрежение става въпрос, и отпадна всякакво съмнение, че нашите служители на гранично-контролните пунктове забавят пропускането на чужди граждани, а и, разбира се, на български граждани на наша територия и така нататък. Освен това проблемът с граничните пунктове – обръщам внимание на това и с него ще приключа, в тази насока нашият контрол не е занижен. После са увеличени оборотите, с които се работи, но контролът не е занижен, защото се натъкваме на множество случаи, в които мигрантите се транспортират. Това са известни факти, така че всяко транспортно средство, по отношение на което има съмнение, че се използва с такава цел, трябва да се провери внимателно.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз ще поставя въпросите без преамбюл – те са важни, Вие ще разберете веднага. Наистина мигрантският натиск се увеличава, няма как да е, знаете какво се случва в Афганистан. Отгоре на това тази година маковата реколта е слаба, значи ще има приток през България към Западна Европа. Затова моите въпроси са следните.

и част от датчиците и камерите не са в състояние да си вършат работата. Въпросът ми е дали наистина е така, или може би е било така, а сега вече не е. Другият въпрос, който ми се струва много важен при засилените потоци на мигранти, готови ли сме да говорим във филтрационните пунктове? Всички знаете, че имахме много големи проблеми с езиковия контакт, тъй като, за да работи филтрационната структура трябва да имаме познавачи на местния език. имаме неплатени дългове към преводачи, но моят въпрос е още по-прост: имаме ли преводачи от пущу, тъй като основната група, която очакваме, е от Афганистан? Имаме ли, разбира се, преводачи от арабски които да са компетентни, тоест хора от смесени бракове, които са били или са живели в Близкия изток, за да могат компетентно да установят дали е това, което се поднася, тъй като всички знаят, че тези хора влизат в страната без паспорти и си създават някаква легенда, която общо взето не е вярна? Готови ли сме от чисто гледна точка за сигурността по този начин да ограничим пътя на мигранти към Западна Европа и специално Германия, където шефът на разузнаването няколко пъти прави публични пресконференции за това, че има агентура на специални служби

господин Радулов! Аз съвсем частично отговорих на въпроса Ви за преводачите,

Ще ползваме и служители от Турция, което, повтарям, е предвидено в споразумението ни с тази страна. Така ще преодолеем частично езиковата бариера, за да може да се комуникира по-лесно с турските граждани, преминаващи тази граница. Що се отнася до тези редки езици, не мога да Ви уверя, че се разполага с

Независимо от това, ще трябва да търсим изход от тази ситуация, особено ако действително след месец или след два натискът от мигранти от Афганистан се засили така, че ние наистина да се почувстваме доста затруднени по тази линия. Зададохте и други въпроси от гледна точка сигурността на Германия, обаче тяхна служба има действително информатори, нека така да кажем, в мигрантски среди, групи и други. Вероятно и други специални служби имат такива информатори, аз не се съмнявам в това. Няма държава, доколкото ми е известно, която на 100% да да гарантира, че през нейната граница е абсурдно да премине мигрант. Няма такава! Добре знаем какъв беше миграционният натиск по отношение и на Италия преди известно време през Средиземно море и така нататък, но ние, уверявам Ви, полагаме всички усилия, които може да положи нашата страна в тази насока. Отнасяме се изключително сериозно и отговорно към проблема с миграционния натиск. Граничните съоръжения. Нямам лични впечатления на този етап, но планирам през следващата седмица да посетя граничните зони и заедно с областните управители, защото, знаете, те имат ангажимент към поддържането на изградените там съоръжения, смятам – и тяхната поддръжка. Разбира се, смятам да направя това в най-скоро време, както вече казах.

у нас са регистрирани опити на над 2500 граждани на трети страни да преминат територията на България през границата на страната От тях службите на Гранична полиция за този месец са задържали 113 лица. През следващия месец направили опит да преминат границата и да влязат на територията на България са 4504 лица. За същия период са задържани 61 чужди граждани, което е намаление, бих казал, в сравнение с предходния месец. В резултат на всички предприети мерки и въпреки активния летен сезон на ежегодно увеличение през летните месеци миграционен натиск през юли се отчита намаление – вярно, малко, но все пак има – 5% на опитите на лица да преминат на територията на България в сравнение с предходния месец юни на тази година. От началото на годината до 27 юли са регистрирани общо – това са важни цифри, опити на 17 621 граждани на трети страни да преминат границата и да влязат в територията на България, като 16 900 са кажа, във вътрешността на съседните държави, след като са установили наличието на български патрули и постове по линията на държавната граница

621 опита на граждани да влязат на територията на нашата страна! Отчитайки запазващия се миграционен натиск по границата на страната, Министерството на вътрешните работи продължава прилагането на предприетите мерки за противодействие на незаконната миграция. В тази връзка ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи и по План, утвърден от главния секретар на Министерството, продължава провеждането на съвместна специализирана полицейска операция на българо-турската и участъци на българо-гръцката граница с цел предотвратяване и пресичане опитите за незаконно преминаване на границата в зоните между граничните и контролните пропускателни пунктове. зависимост от силата на натиска и очертали се нови участъци и направления на границата, защото знаете, че те проучват къде е по-слабото място за преминаване на територията на страната, в рамките на провежданата специализирана полицейска операция по българо-турската и части на българо-гръцката граници се планират и провеждат локални съвместни операции със сили и средства на Главна дирекция „Жандармерия“, Главна дирекция „Национална полиция“ и съответните областни дирекции на вътрешните работи. Към момента на българо-турската граница са командировани допълнително 90 служители и са осигурени 10 високопроходими автомобила от други регионални дирекции на Гранична полиция. Така също на българо-гръцката граница в граничните управления Ново село и Ивайловград са командировани допълнително 185 служители и са осигурени 15 високопроходими автомобила от други гранични полицейски управления на Министерството на вътрешните работи. Допълнително, считано сега от 28 юли, в прилаганите охранителни мероприятия са включени 150 служители и 35 броя транспортна техника от Дирекция „Жандармерия“, малко, основни пътни възли и в райони на населени места в дълбочина на граничната зона при границите с Република Турция В зависимост от състоянието на ситуационната картина по българо-турската и уязвими участъци от българо-гръцката граници при необходимост е създадена готовност след отправена заявка за незабавно включване на сили и средства и на Министерството на отбраната в съответствие с приет от Министерския съвет План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република Гърция. Няколко думи бих казал за тези специализирани домове за настаняване на чужденци.

Да, наистина там има проблеми и то е естествено да възникнат предвид увеличения миграционен натиск, настаняват се в такива домове, настаняват се в този смисъл и броят на настанените лица в тези домове за чужденците. Не бих казал, че имаме изключително сериозен проблем с местата за настаняване на такива лица в Любимец и в София, но естествено е, че трябва да признаем, че този въпрос става все по-сериозен. Освен това той е усложнен от обстоятелството, че настанени в тези домове, мигрантите ще трябва да се спазят всички противоепидемични мерки, защото в противен случай знаем какво би последвало.

за да се предотвратява разпространението на коронавирусната инфекция. Какво се прави там – имаше частичен въпрос и по тази линия? Медицински скрининг на лицата; социално дистанциране, доколкото е възможно, разбира се; задължителна 14-дневна карантина за всички новонастанени чужденци; засилени мерки за дезинфекция; ограничен достъп на външни лица. Анализът на данните, с които разполагаме, показват, че през месец май капацитетът на двата дома за настаняване от общо 700 места е бил запълнен средно на 35% – говоря за месец май, до максималните възможности, а през юни се отчита тенденция на нарастване на броя на настанените до 69% от капацитета. През първите три седмици на месец юли, да, имаме такива данни, наблюдаваме процесите непрекъснато. Първите три седмици на юли – сега, капацитетът за настаняване в домовете е в рамките от 70 до 85%. През месец май още през 2018 г. Дирекция „Миграция“ получи като дарение от мисията на Международната организация по миграция в България 54 контейнера за изграждане на контейнерно селище в специалния дом в град Любимец. Контейнерната площадка е приведена в пълна степен на експлоатация и в нея досега се настаняваха само семейства. Капацитетът е за настаняване на 360 лица. Той вече е освободен за настаняване и на лица, които не попадат в категорията семейство. Към настоящия момент в това селище са настанени общо 100 лица.

което трябваше да се осигури в един предишен период – ще спестя подробностите по този въпрос. Благодарение на това, че общият капацитет на домовете на МВР беше увеличен на 1060 след предприети мерки от настоящото ръководство на МВР, в най-кратки срокове се предвижда възобновяване на настаняването на чужденци, което ще увеличи капацитета за настаняване. Към днешна дата – от началото на годината, в двата дома са настанени общо 3180 лица. сравнителен план данните от последните години и наблюдаваната понастоящем тенденция на повишаване на миграцонния поток към България по никакъв начин не може да бъде съпоставима с големите нива на миграционния натиск от 2015-а, 2016 г.,

По отношение на настанените лица, тъй като имаше и такъв въпрос – естествено, казах, че ще допълня частта. Провеждат се медицински прегледи, извършват се ковид тестове, осигурява се достъп до безплатна правна помощ, осигуряват се, разбира се, с храна и санитарно-хигиенни материали. Минималният престой в домовете вследствие въведените мерки не може да бъде по-малък от 21 дни за извършване на тези дейности, като максималната продължителност е до 30 дни. Искам категорично да кажа, че Министерството на вътрешните работи няма да рискува живота и здравето на служителите и гражданите, намалявайки срока на карантината. При запазваща се тенденция на увеличаване на миграционния поток съответната дирекция в Министерството на вътрешните работи има готовност за увеличаване на своя капацитет за настаняване на чужденци. Предвижда се да бъдат осигурени финансови средства за разкриване на допълнителни места за настаняване в имоти и сгради на Министерството, които са с предназначение за настаняване на чужденци. В центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет към 29 юли – тоест към днешна дата, са настанени 1116 кандидати за международна закрила, което е 22% от общия капацитет – 5160 лица. Разбира се, ще трябва да се ориентирам към приключване с няколко важни въпроси, които предполагам, че Вие ще питате – става дума за мерките за намаляване на миграционния натиск. За действия на национално ниво при извънредна ситуация вследствие увеличен миграционен натиск от Република Турция, в съответствие с План, приет от Министерския съвет, са подготвени и разписани конкретни дейности за подготовка и реагиране от всички държавни структури – Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково, Дирекция „Миграция“, Държавна агенция за бежанците за бежанците и други, с посочени срокове и отговорности. За първоначално реагиране и действия на МВР и Главна дирекция „Гранична полиция“ със собствени сили и средства при възникване на извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по българо-турската граница въвеждат общо 1020 служители със съответната техника от: Дирекция „Жандармерия“ – 500 служители с 86 единици транспортна техника, от ОДМВР – 300 служители със съответните транспортни средства, от Главна дирекция „Гранична полиция“ – 220 служители със съответните транспортни средства. За подпомагане на органите на МВР в дейностите по охрана на границата от Министерството на отбраната се въвеждат 500 военнослужещи и техника, включително и хеликоптер

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Виждам, че има малко хора в залата, най вероятно темата все още не я усещате като сериозна, но това е като при глухарите – когато са в разгара на любовната игра, те не усещат опасността. Надявам се, това да мине по-бързо, да се върнем и да стъпим на земята. Вие изнесохте доста сериозен доклад, но аз всъщност имам опит и знам, че когато администрацията няма какво да каже, глобализира въпроса и изнася причините навън, извън страната и ги глобализира. Да, така е, причините за незаконната миграция и за всички тези движения са извън България, те са породени от различни процеси в световен мащаб, но, за да съществува един проблем, освен причини, трябва да има и условия.

длъжности, като започнем от директор на СДВР до главен секретар и до министър. Знаете, че този проблем дойде още от 2014 г., завари ни почти неподготвени, но вследствие на бързите действия бяха предприети както организационни, така и законодателни промени, които всъщност, особено законодателните, дадоха една възможност на Министерството на вътрешните работи да влияе изключително сериозно върху условията за развиване на тази престъпна дейност, защото, освен че е социален, той дава основа на една организирана престъпна дейност, която в каналджийството вижда възможност за изкарване на бързи пари. Зададеният въпрос от предишната политическа формация беше основателен, защото имаме проблем с превеждачите, но аз мисля, че стигнем ли до превеждачите, значи сме изпуснали проблема. Дайте да се справим първо с превеждачите.

Моят въпрос, господин Рашков, господин Министър, е: колко и как обезпечавате оперативно-криминалния контингент, който е в основата на цялата тази престъпна дейност, който е в основата потоците от бежанци да се насочват към нашата граница, да минават, да се разполагат на територията на страната, да правят логистика и да преминават на Запад?

Мисълта ми е такава: как обезпечавате оперативно-криминалния контингент и колко организирани престъпни групи има неутрализирани за времето на Вашето управление,

Заповядайте, господин Министър.

Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам да напомня: преди малко цитирах едни данни от 2015 г. и 2016 г., подробно цитирах и данните, с които разполагаме от момента, в който встъпи в длъжност това служебно правителство

за да се настанят, те трябва да са влезли в страната. Сега, ако сме коректни, и аз трябва да питам бившия министър, който ми задава въпрос: как те обезпечаваха криминалния контингент? Но няма да го питам, защото не е прието. Аз съм дошъл тук да отговарям на неговите въпроси, но имам право да кажа, че трябва да задаваме коректно въпросите, да не се опитваме да прехвърлим всички причини, вини и несполуки от 10 – 12 години на служебен кабинет от два месеца.

и от гледна точка на Министерството на вътрешните работи е основателен въпросът: как се обезпечава криминалният контингент, тоест как се покрива и покрива ли се изобщо със съответните сили и средства на Министерството оперативно? Тогава, когато става дума за тези явления, за които спомена народният представител Маринов, той говори за каналджийската работа. Ами, това е престъпна дейност. Както оперативно Министерството на вътрешните работи обезпечава разкриването на всяка една друга престъпна дейност, така обезпечава със своите сили и средства и този вид престъпна дейност. По същия начин става, господин Маринов. Ние имаме разкрити множество подобни случаи на превозване и една част се обявяват в медиите, всички ги знаем. знаем. За условията. Малко неясен беше този въпрос, но аз ще се опитам да вникна във въпроса. И въпросът беше, освен причините трябва да се отчитат и условията. Аз мога да свържа двете понятия, защото причините и условията са извън България. Тези причини и условия, които създадоха този проблем в световен мащаб, не се намират в България, не се намират в Гърция, намират се на друго място. Аз се опитах най-кратко и ясно да кажа, че тези групи, и то немалки, идват от една страна, от която се изтегля контингентът на НАТО, и тези хора, включително по вътрешнополитически причини, се насочват към други държави и към нашата държава. Това са и причините, и условията да имаме проблем с миграционния натиск. Но аз разбирам въпроса Ви по друг начин – да помогна на господин Маринов: има ли достатъчно условия, тук в нашата страна, ние по-успешно да противодействаме на този миграционен натиск? Аз се опитах в моето изложение – да, наистина е дълго, но Вие сте ме поканили да ме изслушате и трябва да изчерпя това, което искам да кажа. Надявам се, то ще бъде полезно. Ние полагаме сериозни усилия и както виждате дори пренасочваме полицейски сили към уязвимите места

На практика онова, което последва след включването на България в Европейския съюз, се оказа проблем, с който ние трябва да се справим и трябва да преодоляваме – те минават на гръцка територия и оттам преминават на българска територия.

научават по техни пътища и канали къде е по-слаба нашата защита и преминават оттам. Някои ме принуждават да кажа, че основаната преди няколко години, така наречена от един български политик китайска стена, не е много китайска. На базата на изложеното ние с тревога гледаме, разбира се, на миграционния натиск. Той влияе на нашата страна, но все пак не можем да твърдим, че има някакъв необичаен миграционен натиск по балканския маршрут. Щом ние можем да се справим с този натиск в момента, включително противодействието на тези, които се опитват да влязат, връщат се поради факта, че ние сме създали препятствия на граничната зона, една част от тях задържаме, настаняваме ги в съответните домове по международните

нереално, но не мога да разбера защо е, бих казал, обективна критиката – искат за два месеца ние да направим това, което те не са направили преди. Аз не искам да хвърляме един към друг каквото и да е обвинение, защото това е национален въпрос и не вярвам, че ръководството на МВР преди 4 април не е полагало необходимото като грижи, като усилия, за да може да спре този миграционен натиск.

от партия ГЕРБ, които обикалят центровете за настояване на бежанци и дават пресконференции. Целта на тези обиколки е да се внуши на българското общество колко добре се е справяло предишното правителство и колко зле се справя сегашното. Всичко това прилича на един добре обмислен и разположен във времето план, като и днешното изслушване явно е част от този план. Според думите на господин Гаджев въпросната вълна е започнала в началото на месец юни. Съгласявам се с тази констатация. Моята информация е същата, но си задавам въпроса: какво предизвиква тази вълна? Обяснението с изтеглянето на контингента от Афганистан е логично, но конфликтът в Афганистан, колеги, господин Министър, не е от вчера. Ако имаме такъв засилен мигрантски натиск, той би трябвало да е в Република Турция, а не в България и тогава става ясно, че може би причината е в отслабения контрол от страна на турската страна. На 3 юни, забележете съвпадението – в началото на месец юни и началото на вълната според господин Гаджев, бившият премиер Бойко Борисов направи изненадващо посещение в Република Турция и се срещна с турския президент Ердоган. Каква беше причината на посещението, какво се е говорило на тази среща не стана ясно. Дадоха се едни мъгливи обяснения от страна на господин Митов, че са търсили някакви електорални гласове, макар че на мен не ми става ясно – какво общо може да има турският президент с евентуални гласове за политическа партия ГЕРБ?! Остава съвсем логичният въпрос, господин Министър: дали пък господин Борисов не е помолил своя приятел да бъде пуснат контролиран поток мигранти, с цел дискредитиране на служебния кабинет?

беше проведено първото в историята изнесено заседание на Министерския съвет в Анкара, съвместно с турското правителство. Само седмица след това беше спрян проектът АЕЦ „Белене“. За сметка на това пък турската страна започна да изгражда мощна електрическа електроцентрала на 10 км от българската граница. За щастие, тя беше спряна след мощни екологични протести от двете страни на границата.

не съм подготвен да отговоря на този въпрос. Да, известно ми е, и то беше публично оповестено, посещението на Борисов в Турция, срещата му с президента Ердоган. Действително там не произтече конкретна новина, която да ни убеди защо той е там в предизборния период. И оттук нататък възникват основания ние да предполагаме. И една от причините може би е тази, но аз нямам такава конкретна информация например, която да е придобита от Министерството на вътрешните работа. Ако имам такава информация, бъдете убедени, че ще я предам веднага на българската прокуратура. Това е моят отговор на този въпрос. Не допускам, това би било равнозначно на национално предателство, някой да поиска огромен мигрантски поток. Там са милиони граждани на трети страни, които, ако някой предизвика турската страна, въпреки ангажиментите й към Европейския съюз да допусне на територията на България тези мигранти. Това би било, повтарям, равнозначно на национално предателство. Който предизвика и причини подобно нещо на нашата страна, трябва да отиде на съд. Това е отговорът на този въпрос. Не знам колко удовлетворява, но аз също си поставих този въпрос, когато видях с изненада това посещение предизборно. То предизвика и други въпроси – дали не се желае да се влияе върху изборния процес? Така че моля онези, които ми задават въпроса дали ние сме повлияли като Министерство на вътрешните работи

да, ние, ако някой каже, че сме повлияли на изборния процес, нашето влияние върху изборния процес се състои в ликвидирането в много голяма степен на криминалния вот.

Госпожо Председател, първо, искам да Ви се извиня за това, че от залата репликирах. И второ, да Ви кажа защо го направих. Защото, госпожо Председател, Вие, като председателстващ това събрание и председател на Народното събрание, една от най-важните функции, които трябва да прилагате, е неограниченото време на министрите да говорят тук, поне да бъде използвано за отговор на въпроси. Не за общи политически изказвания, трибунки, заявления пред медии и така нататък. Накрая в отношението, което ще изразим по това питане, ние ще кажем каквото имаме в контекста на питането, спазвайки Правилника, но сега Ви моля обръщайте внимание, ако не можете поне да укротите господин Министъра, обръщайте му внимание да се придържа към правилата на тази зала, да отговаря на въпросите, които му задават, и ако не може или не знае какво да отговори, просто да замълчи. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря Ви, господин Манев. Опитах се и няколко пъти помолих министъра да отговаря в рамките на зададените въпроси. Съгласно Правилника няма ограничение на отговорите на министъра. В проекта за решение за нов правилник сме предвидили вече такова ограничение на времето на министъра, министъра, така че другата седмица ще го обсъждаме в пленарната зала. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Славов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Моят въпрос е свързан с така нареченото инженерно възпрепятстващо съоръжение по границата с Турция. Съоръжение, което е 235 км, струва 200 млн. лв. при изграждането, без обществени поръчки и неясно колко струва поддръжката на това инженерно възпрепятстващо съоръжение. Знаем само, че е два пъти по-скъпо от аналогичното съоръжение в Гърция. И знаем също, че бившият коалиционен партньор – Обединените патриоти, имаха особено висок интерес от строителството на това съоръжение. Та моят въпрос, господин Министър, е следният: правена ли е цялостна оценка на ефективността на това съоръжение във връзка с мигрантските потоци? Изпълнява ли то своята заложена функция, тъй като също е известно, че се преодолява буквално И със стълби, и с рязане със специални клещи за няколко минути всеки може да го премине. Още повече пък е известно от разследващи репортажи, че има пропадания на много места на това съоръжение, тоест няма го. Въобще каква е съдбата на това съоръжение, което беше емблема на управлението на ГЕРБ доста години? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Славов. Заповядайте, господин Министър.

Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Въпросът е за съоръжението. Аз имах повод в изложението днес да напомня, че то беше наречено китайска стена. Повтарям, че очевидно не е китайска стена. Очевидно не решава на 100% проблема с преминаването на мигранти през тази в кавички китайска стена. От гледна точка на стойността на това съоръжение, сравнено със стойността на същото в Гърция, мога да кажа, че ефективността не е на необходимото ниво от тази гледна точка, защото от по-скъпото съоръжение според мен логично трябва да очакваме по-висока ефективност. А след като ние, както днес посочих в детайли, хвърляме огромни полицейски сили, включително имаме план да включим и служители от Министерството на отбраната, това е показателят дали е ефективно това съоръжение, колко е ефективно и така нататък. След като тук говорим за хиляди мигранти, които го преодоляват, пак ще подчертая – това е показателят, критерият за неговата ефективност. Аз повече от това не мога да Ви кажа по този въпрос и още веднъж ще повторя – планирам другата седмица да посетя съоръжението и при първа възможност ще Ви информирам тук, от тази трибунка, или чрез медиите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. От „Движението за права и свободи“? Заповядайте.

Госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми Министър! Известно ни е, че с обявяването на изтеглянето на външните войски до края на 2021 г. от Афганистан движението на талибаните става все по-активно и агресивно. Очаква се до края на годината по данни на ООН над 250 хиляди афганистанци да бъдат принудени да напуснат страната си, като по-голямата част от тях са се запътили към Европа. В допълнение към тази тревожна тенденция вече имаме и изявление на правителството на САЩ и на Ирак, че планират до края на 2021 г. да изтеглят американските войски от Ирак. През Ирак са едни от основните пътища за миграция. Само преди седмица в рамките на една операция силите на сигурност на Република Турция са задържали 1450 хиляди мигранти в град Ван, близо до границата с Иран.

дали имате информация за състоянието на нивото на миграционния натиск и нелегалната миграция на територията на съседните на България страни и какви дипломатически действия предприехте за намаляване на

Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Да, тази информация е известна. Известна е и аз я подчертах в основното си изложение, че ние очакваме в близките месеци да възникне проблем и с големи маси афганистанци, които напускат територията си, минават в Иран и оттам в Турция. Това е известно и аз го подчертах. И ние имаме готовност в тази насока. Що се касае до дипломатически действия, няколко пъти се срещах с посланика на Република Турция в България. С Нейно превъзходителство обсъдихме и този въпрос. Имам увереността на посланика, че Турция ще вземе всички необходими мерки, за да може да се предотврати преминаването на тези мигранти през българска територия за Европа. Да, те наистина ще търсят там пристан, ако мога така да се изразя, като една част от потоците, подчертах, има информация, че ще се насочат през Литва. Дори има известно опасение и съмнение дали Беларус няма да улесни този процес със свои си политически цели, но натам не смея да се задълбочавам. Аз още веднъж искам да Ви уверя, че ние тук сме информирани за този процес и сме подготвени за този истински проблем, който може да възникне, ако нашата източна съседка не успее да задържи тези огромни, бих казал вече ще станат не афганистанците, а общо тези, които се настаняват в съответни места в Турция, но този огромен брой хора, ако Турция не успее да ги задържи по същия начин, както досега съдействаше с ангажиментите си, разбира се, към Европейския съюз, ние наистина ще бъдем изправени пред един огромен проблем. Обмисляме тези варианти на развитие на тези процеси и си мисля, че ще можем да се справим. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте, господин Министър. Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз мисля, че частично дадох отговор на този въпрос. Имаме предвид информацията, която и Вие изнесохте. Подчертах, че увеличаваме броя на служителите, които да противодействат на опитите за влизане на наша територия на чужди граждани, да ограничаваме емигрантския поток. Увеличаваме техниката, която ще трябва да използваме, за да се справим с този въпрос въпрос, по тази тема, че увеличаваме живата сила, техниката, която сме насочили натам, частично искам да Ви върна към един друг въпрос, който ми беше поставен – за надеждността на „Китайската стена“, която сме изградили. Ефективността не е висока, както подчертах, и затова насочваме допълнително сили и технически средства, за да можем да противодействаме – дори съобщих броя на служителите. Ако желаете, бих ги повторил, но ми се струва, че не е необходимо – от жандармерията са 500, и така нататък, и така нататък. Така че обръщаме внимание на този въпрос и още веднъж ще кажа: много сериозно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към задаването на вторите въпроси. Обръщам внимание да бъдете коректни с времето, което имате, тъй като в 11,00 ч. трябва да започнем парламентарния контрол поради отмяна на едно допълнение в Правилника, освен ако Народното събрание не реши друго – парламентарният контрол трябва да бъде последните три часа. Започваме с „Има такъв народ“.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Рашков! Аз няма да бъда многословен. Предполагам, че помните, че на 12 май, когато приемахме и издавахме позициите в кабинета на министъра на вътрешните работи, поговорихме с Вас за основните задачи, ежедневните задачи, които стоят пред Министерството на вътрешните работи. Запознах Ви в най-общи линии с обстановката по охраната на обществения ред и сигурността и накрая дадох един съвет към Вас – ежедневно да се обръща внимание по отношение на граничната сигурност и пътната безопасност. Надявам се да го помните и да сте го приел това като съвет. Имах няколко въпроса, но оставям един, който е изключително важен по отношение на нашата позиция – позицията на Република по така наречения нов Пакт за миграция и убежище. Каква е Вашата позиция по предложения от Европейската комисия Пакт за миграция и убежище, и в частност за предложените задължителни гранични процедури и скрининг, за въвеждането на правната фикция отказ за влизане за лица, които са вече на нашата територия и по които нашето правителство беше категорично против? Как служебното правителство защити позицията ни срещу постоянната отговорност на държавата на първо влизане? Благодаря. Благодаря Ви, господин Терзийски. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители!

Да, да, съгласен съм – да не изпадаме в детайли. Разбира се, че за тези два месеца ние проведохме доста срещи с представители на дипломатически мисии в нашата страна и разговаряхме – Вие знаете каква е процедурата в такава една ситуация, с тях, включително за тези проблеми, които възникват с миграцията, с преминаването на граждани, с проверките, които се извършват на граничните пунктове, до каква степен ще трябва да се проверяват гражданите на граничните пунктове и така нататък, и така нататък. Нашата позиция е била и струва ми се трябва да бъде, че с проверките особено там, където са граници и на Европейския съюз ние трябва да бъдем особено внимателни. Особено внимателни! Много често се говори за ролята на нашата страна тук в региона в тази насока, така че такава, каквато е била и Вашата позиция, такава е и нашата позиция сега. Ние, както виждате, не променяме едва ли не из основи нашата политика по отношение на мигрантските проблеми и няма смисъл да я променяме, защото смятам, че достатъчно добре се справяме, справяли сте се и Вие. Ние също така казваме, че за тези два месеца не сме създали условия нито да се увеличи мигрантският поток, нито да настъпят други вредни последици от този проблем за нашата страна. Това е, което мога да Ви кажа. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, очевидно от всичко чуто дотук имаме засилен мигрантски поток на българската граница – нещо, което го бяхме забравили тази тенденция очевидно ще се засилва в тази посока. Въпросът е как ще противодействаме и дали ще се справим с тази ситуация? Във връзка с това ли се разговори с Фронтекс по отношение на помощ за България във вид на жива сила или техника, предвид че сме външна граница на Европейския съюз и досега винаги са се отзовавали на подобни искания от наша страна? Има ли готовност и водят ли се преговори с Европейската комисия за отпускане на допълнителни средства за посрещане на евентуални разходи, които сигурно ще бъдат необходими за противодействие на засилен емигрантски натиск по границата, и тенденцията, която е – след оттеглянето наистина на американските войски от Афганистан, това нещо се засили?

Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Господин Иванов, да действително е засилен потокът, аз подчертах това още в началото. засега се справяме с проблема, както подчертах многократно, и в момента имаме взаимодействие и съдействие на Фронтекс. Но, разбира се, ще пристъпим най вероятно към засилване на разговорите с Европейската комисия и ще поискаме засилване, съдействие, помощ от европейските страни –като държава, която е източна граница на Европейския съюз, в момента, в който действително ние установим, че не можем да се справим със собствените си Но такива разговори са в перспектива, разбира се, какво и как ще се предприеме, естествено, че ние водим такива разговори, включително, естествено и за разходите, които ще са необходими, тъй като нашият ресурс не е безкраен. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министър Рашков, уважаеми колеги! Въпреки многото предотвратени влизания – нелегални влизания, за първата половина на 2021 г.

За тези 759 човека българската държава има ангажимент. Малък брой от тези хора най-вероятно ще решат да останат в България, въпреки че предишното управление на държавата твърдеше, че тук е разцвет, че тук има потенциал. Дори и бежанците не желаят да продължат да живеят в България, и тези хора, които бягат от войната. Ето защо ще премина към моя въпрос. Какви мерки предприема българското правителство за управляване и улесняване на интеграцията на тези хора? Коя е отговорната институция за координацията на този процес, тъй като цифрите са срамни? За десет години България, за съжаление, не е успяла да се справи с интеграцията на тези хора, да им даде някакъв шанс за развитие, въпреки че през държавата ни минават не само бежанци с хуманитарен статут, а и много хора, бягащи от войната, с професии, с възможности да дадат нещо и на нашата държава като принос. Затова моят въпрос е: до каква степен ние имаме някаква готовност тези хора да бъдат интегрирани и какви са възможностите на държавата ни в този момент? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Василева. Заповядайте, господин Министър.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! В известен смисъл въпросът не касае пряко и непосредствено Министерството на вътрешните работи. Аз в моето основно изложение посочих просто за информация, че към 29 юли тази година в Държавната агенция за която е извън структурите на Министерството на вътрешните работи, има настанени 1116 лица, кандидати за международна закрила. Общият капацитет казах, че е 5160, тоест ние сме на 20% настанени, тоест лицата, които са под контрола и на вниманието на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет е 22%, всъщност онова, което е от капацитета на тази държавна агенция. Така че затруднен да Ви отговоря веднага на този въпрос, повтарям, защото темата беше друга днес, но аз бих могъл, въпреки че Агенцията за бежанците е извън структурите на Министерството на вътрешните работи, да получа такава информация и при едно следващо изслушване да Ви я предоставя. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. От „Движение за права и свободи“? Заповядайте,

свързани с бивши вицепремиери, които бяха в явен конфликт на интереси. Освен оградата, най-фрапантният пример беше: военни и полицаи, които охраняваха границата с Република Турция, се настаняваха в мотел „Козият в Малко Търново, който беше собственост, ако не се лъжа, на бивш вицепремиер. Вие направихте ли ревизия за тези настанявания, тъй като служебното правителство особено акцентираше върху тези проблеми, свързани с корупция?

Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Кого да настаняваме? Не можах да разбера въпроса

Откровено да Ви кажа, ако от вчера са тръгнали към границата, лично аз не знам къде са настанени, но ще проверя и ще Ви отговоря писмено. Искате ли да Ви отговоря писмено на този въпрос, защото от вчера досега не съм получил тази информация? Но е интересен въпросът, и за мен е много интересен.

През лятото на 2020 г. Министерският съвет прие План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Този план наложи ли се да бъде приведен в действие, адекватни ли се оказаха мерките, предвидени в него,

Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз мисля, че частично дадох отговор на този въпрос. С динамиката на процесите, свързани с мигрантския натиск, ние променяме, разбира се, и нашата тактика за противодействие на тези процеси. Струва ми се, че доста подробни, даже скучни бяха данните – гледам, че залата е празна. Във връзка със силите и средствата, които придаваме в такава посока ние увеличихме броя на полицейските служители, които насочваме натам, включително включваме и от други служби – не само от Гранична полиция, а и части от Жандармерията, включително с техника, от във вътрешността на страната. И там, където се налага да се реагира, когато се установи движение на такива групи, тоест вече преминали през граничните съоръжения и намиращи се във вътрешността на страната, да можем по-бързо, по-ефективно да реагираме и да ги

ако се наложи – ние имаме такъв план, ще включим и сили на Министерството на отбраната. Благодаря Ви, това е. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към изразяване на отношение към отговорите на министъра. От „Има такъв народ“?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

вярвайте ми, докато Ви слушах, много се готвих да изразя отношение, ама сега ще трябва да размествам всичко, което се случи в резултат на това, което Вие направихте от тази трибуна. Нито един отговор – реален и конкретен. Нито един! А това, което направихте с подкрепянето на налудничавата идея там на колегите от БСП, че някой ходил, пък ги канил, пък ги викал... Истината всъщност е, че премиерът Борисов през цялото време с личния си авторитет гарантираше спирането на „Балкански поток“ през България. Това е истината! (Смях от ИБГНИ.) А тези другите измишльотини са за колеги, са за колеги, които искат да се упражняват в писането на фантастични романи. Добре дошли на тази арена, ще ми бъде много приятно! Да започнем с отношението. Отношението към Вашите отговори ще го караме подред. Нараснал Нараснал бил натискът. Всички знаем, че е нараснал натискът, не това е въпросът в нашето изслушване. Въпросът в нашето изслушване беше: като е нараснал натискът и като нарасна преди два месеца натискът, къде бяха полицейските служители, които трябваше да работят на границата, за да предотвратяват проникването в страната? Има и отговор, но Вие не го дадохте. Ще си позволя да го дам аз – те пишеха протоколи за предупреждение по време на предизборната кампания! Е, това правеха! Не бяха на границата, не работеха! Три пъти казахте от тази трибуна, че сега имало план как ще ги пращате, допълнителни средства – даже армията, не план. В Закона разрешихме, още в 44-тото събрание, да може да бъдат изпращани от Българската армия да защитават границата. Но това, че има командировани служители – то не е от вчера, то си е така. Вие обаче ги прибрахте и ги пратихте по села и паланки да викат кметове, учителки, медицински сестри – който се е занимавал, който му се занимава, да ходи и да го предупреждават. Но това е тема на друг разговор – ние пак ще се срещнем с Вас. Важното са няколко професионални неща, за да спрем с това, това, което Вие въведохте – да говорим общи неща от тази трибуна. Първо, говорихте за национално предателство. Абе, колеги, Вие, дето се хилите тук – дето се смеете и изпадате в истеричен смях,

и го молих да охранява българската граница?! „Република Турция, цитирам, ще поеме охраната на българската граница.“ Ако не сте го чули, ще извадим стенограмите и ще Ви го повторим пак. Вие това чухте ли го току-що? Те да охраняват границата ни?! Добре, не сте го чули. А чухте ли нещо,

Хиляди мигранти, казвате Вие, минали през защитното съоръжение. Пък справката, която идва от МВР – 500 човека. Кое е вярното, че не мога да се сетя? Кое е вярното?

Първо, ще откриваме ли нови центрове? Не домове, нали домове няма – има центрове за настаняване. Ще откриваме ли нови центрове? Към този първия въпрос: колко и къде? Защото по думите Ви става ясно, а и от това, което ние направихме, ходейки на място

ще използвате ли всички сили и средства, след като видяхте, че ние ходихме там и два дена след това вече пратихте всички – полицаи, жандармеристи, да си вършат работата, така че да няма влезли в България? Защото ето какво се случва на магистралата в България – не на границата, а на магистралата! (Показва снимка.) Това е от днес сутринта на магистралата!

друг подобен случай му цитирайте един български политик, който преди една среща каза: „Кажи му аго, да му стане драго! Взел съм и ефендито.“

започва след близо 15 минути. Заповядайте, господин Гуцанов. Хубаво е някой път да има смирение, господин Манев и уважаеми колеги от Политическа партия ГЕРБ, защото след всички неща, които се извършваха от Министерството на вътрешните работи, което беше като шпицкоманда в продължение на години на Вашата партия, моля Ви наистина да имате смирение. А що се отнася до изслушването преди малко на министъра – няма как да не бъдем удовлетворени. И фактът, че в продължение на две седмици вече министърът на вътрешните работи е постоянно в залата, говори за огромния интерес към Министерството и за огромен интерес към неговата личност. Интересно е министри от този ранг да бъдат в залата и да бъдат изслушвани. Много по-интересно, отколкото предходни, изпълняващи функцията на министри на вътрешните работи... аз се радвам, че стана въпрос и за оградата, и отново стана ясно дали тя е построена за нужните средства и дали изпълнява своите функции по начина, по който те са били замислени. Така че за пореден път излезе наяве в обществото – изразходвани средства за съоръжение, непостроено по начина, по който трябваше да бъде построено. И в момента, интересно защо е толкова затруднена подготовката за този миграционен натиск, който се очаква? Дали беше предварително извършена нужната работа от предходни министри, или в момента се налага на служебния кабинет и на служебния министър на вътрешните работи да извърши дейности, които са били изтървани през годините? И когато коментираме дали Министерството на вътрешните работи и министър Рашков са изпълнявали своите задължения по време на изборната кампания и са привиквани хора, за да подписват протоколи – да, добре, че бяха привиквани и добре, че се спря купеният вот. Защото всички знаем какво се случваше в продължение на години по време на избори – корпоративен и купен вот, и натиск. Така че добре, че беше това Министерство на вътрешните работи и този министър, за да има относителна честност на този избор, който се проведе. И аз Ви поздравявам за това, че в момента изпълнявате задълженията си по начина, по който други министри не смееха да го направят, за това, че наистина правите всичко възможно за тази очаквана мигрантска криза да направите така, че тя да бъде посрещната нормално по границите на България и да не се почувства този натиск

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Благодаря за присъствието на министър Рашков днес и за откровеното му желание да даде изчерпателни отговори на въпросите, които бяха поставени. Темата, за която ставаше въпрос, мисля, че е важна за цялата страна, независимо от цветовете на хората, които се изказаха от тази трибуна. Пазим не само българската граница, но и тази на Европейския съюз. Надявах се това да не е тема, която ще се превръща в дъвка за междупартийни заяждания. Оказа се, че може. Въпросът, за който днес беше поканен министър Рашков, е очевидно да се докаже, че без ГЕРБ границата е паднала. Не се получи. Нищо не разбрах, колко души от „Гранична полиция“ са написали предупредителни протоколи на учителки и шефки на детски градини. Остана у мен този интерес. Все някой ден ще го задоволя. Това, което не можах да разбера, е дали оградата е станала по стабилна и по-патриотична?

Единственото, което е спирало мигрантския поток е неземният авторитет на господин Бойко Методиев Борисов, който е спрял „Турски поток“. Мислех си, че това е природна газ. Все едно. Авторитетът на Борисов изглежда е по-голям от този на Ангела Меркел, на господин Макрон и на повечето европейски лидери и голата му юначна премиерска гръд е спряла този поток. Най вероятно затова и в качеството си на политически лице се вижда с господин Ердоган, грижейки се за нас дори след политическата си кончина. Казах „политическа“. Нямам нищо лошо предвид. Това е хубаво за всички, не се притеснявайте. Сигурно знаете, че и през лятото мигрантският поток обикновено нараства. Убеден съм, че министър Рашков няма отношение и към започналата преди 30 часа акция на силите на Асад срещу опозицията. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Подозирам, че той не стои в основата на тази операция, която ще увеличи мигрантския поток и към България. Имате възможност да го проверите. Това, което очаквам оттук нататък, е да търсите отговорност и за това кой през предстоящата зима ще лови снежинките във въздуха и евентуално да отговори за нашествието от мароканските скакалци.